Стоичков – председател на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, да продължи с доклада за второ гласуване. ДОКЛАДЧИК

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! По чл. 7 има предложение на народните представители Стоичков, Станилов, Методиев, Колев и Банковска. Комисията подкрепя предложението по принцип. Предложение на Михайлова и Калнева-Митева. Предложението е оттеглено. Предложение на Янаки Стоилов. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Валентина Богданова: „В чл. 7 се правят следните промени: 1. В ал. 1 в края на изречението се добавя „и спазване на критериите по чл. 5, т. 2 на Комисията за атестиране и контрол”. 2. В ал. 3 след думата „получили” се добавя изразът „при акредитация по научни специалности оценка „много добра”.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 7, който става чл. 6: „Чл. 6. (1) Научната степен „доктор” се придобива от лице с образователно-квалификационна степен „магистър”, защитило дисертационен труд при условията и по реда на този закон. (2) Дисертационният труд се подготвя чрез редовно обучение, задочно обучение или самостоятелна подготовка в получила акредитация от НАОА докторска програма на висше училище или научна организация. Подготовката е възможна и в дистанционна форма на обучение.” закрит. Преминаваме към режим на гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов, което не се подкрепя от комисията.

се заменят с „Комисията за атестиране и контрол”.” Комисията подкрепя предложението по буква „б” и не подкрепя предложението по буква „а” и буква Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 8, който става чл. 7: „Чл. 7. (1) Приемането на редовни и задочни докторанти се извършва чрез конкурс, който се провежда не по-рано от един месец след изтичане на срока за подаване на документи по чл. 3, ал. 2. Кандидатите за докторанти на самостоятелна подготовка предлагат за обсъждане в съответната катедра, департамент или институт проект на дисертационен труд, разработен в основната му част и библиография. (3) Зачисляването на успешно издържалите конкурса кандидати, съответно на кандидатите с одобрени проекти по ал. 2, ал. 2, се извършва с решение на факултетен, съответно научен съвет на висшето училище или научната организация.” Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Валентина Богданова в частта, в която не се подкрепя от комисията, а това е по отношение на буква „а” и буква „в”. Гласуваме предложението на госпожа Богданова.

Калнева-Митева. Предложението е оттеглено. Предложение на Валентина Богданова: „В чл. 9, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения: 1. думите „професионални направления” отпадат; 2. след съюза „и” се добавя думата „научни”.” Комисията подкрепя предложението по т. 1 и не го подкрепя по т. 2. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 9 да отпадне.

Благодаря Ви, госпожо председател. Колеги, поисках думата, защото този текст всъщност показва и начина, по който работихме, с цялата емоция в последните месеци.

в действащия Закон за висшето образование, който предвижда обучение на докторанти да се провежда във висши училища и научни организации, които при акредитацията си по съответната научна специалност са получили много добра оценка, тоест най-високата. Така че в това предложение нямаше нищо провокиращо. Напротив, то е част от съществуващ, вече действащ член в Закона за висшето образование. Приех обаче, че все пак колегите са обърнали внимание на тази необходимост и в един от базовите членове, гласувани преди това, са предвидили, че обучението ще се осъществява в зависимост от Закона за висшето образование с надеждата, че все някога ще приемем и нов, дори там текстовете да са различни. Поисках думата по този текст, защото вижте какво предлага комисията. Тя предлага да се подкрепи едно от моите предложения, направено по този член, след което предлага и взема решение текстът да отпадне. Така че аз от сърце ви благодаря за подкрепата по т. 1 в в един член, който след малко ще гласувате да отпадне. Мисля, че не е добър тон, но е фактическо обстоятелство. Благодаря.

Гласуваме отпадането на чл. 9, както ни предлага комисията.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 10, който става чл. 8: „Чл. 8. (1) Обучението на докторантите се осъществява по план при условията и по реда на Закона за висшето образование и правилника на съответното висше училище или научна организация. (2) Редовната и самостоятелна форма на обучение са с продължителност до 3 години, а задочната и дистанционната – до 4 години. (3) По изключение, регламентирано в правилниците на съответното висше училище или научна организация, срокът може да бъде удължаван, но не повече от една година.”

е в състав от пет хабилитирани лица, определени от Националната листа, като най-малко от половината са външни за висшето училище или научната организация. Най-малко един от членовете на журито трябва да бъде професор.” Становища? Няма. Подлагам на гласуване чл. 9, съгласно предложението на комисията.

2. Думите „контролната комисия по чл. 4” се заменят с „Комисията за атестиране и контрол”. Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и не го подкрепя по т. 2. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 12, който става чл. 10: „Чл. 10. (1) Членовете на журито изготвят две рецензии, една от които на външно лице, и три становища. Рецензиите и становищата задължително завършват с положителна или отрицателна оценка. (2) Рецензиите и становищата се изготвят в срок до три месеца от избора на журито и заедно с автореферата на дисертацията се публикуват на български и английски език на интернет страницата на висшето училище или научната организация. Материалите се изпращат на МОМН и НАОА.” Има ли желаещи? Заповядайте, госпожо Богданова.

Благодаря Ви, госпожо председател. При вчерашното гласуване Народното събрание не прие моето предложение по чл. 4 за изграждането на Комисия за атестиране и контрол с уредени в нея правомощия. бих искала да заявя, че оттеглям оттам насетне всичките свои предложения по закона, които са свързани с дейността, функциите и ангажиментите на тази контролна комисия по чл. 4, тъй като очевидно тя не съществува и няма нужда да бъдат подлагани на гласуване тези текстове. За останалите, разбира се, ще участвам в дискусията. Благодаря ви. След изявлението за оттегляне на предложението в частта, в която не се подкрепя, подлагам на гласуване чл. 10, съгласно предложението на комисията.

27 има предложение от народните представители Стоичков, Станилов, Методиев, Колев, Банковска. Комисията подкрепя предложението. Предложение на Михайлова, Калнева-Митева. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 13, който става чл. 11: „Чл. 11. (1) В едномесечен срок след публикуването на рецензиите и становищата журито провежда открито заседание за защита на дисертацията. За успешно защитена се смята дисертация, получила на защитата най-малко три положителни оценки, като всеки член от журито публично обявява своята оценка. (3) Неуспешно защитената дисертация се връща за преработване. За връщането се уведомяват МОМН и НАОА.

Не. Гласуваме чл. 11, съгласно предложението на комисията.

Предложение на народните представители Стоичков, Банковска, Станилов, Методиев и Колев за създаване на нови членове 12 и 13. Комисията подкрепя предложението по принцип. Комисията предлага да се създадат нови членове 12 и 13: „Чл. 12. (1) Научната степен „доктор на науките” се придобива от лице с магистърска или докторска степен, което е защитило дисертация по условията на този закон. (2) Дисертационният труд по ал. 1 съдържа публикувана оригинална теория, теоретично или емпирично обобщение, решение на голям научен или приложен проблем на равнището на съвременната наука. (3) Дисертационният труд по ал. 1 се подготвя самостоятелно и кандидатът се зачислява по реда на чл. 7, ал. 2 и 3.” Желание за изказвания, становища, мнения? Няма. В такъв случай подлагам на гласуване създадения нов чл. 12. Моля народните

публично пред жури от 7 хабилитирани лица, избрани от Националната листа при условията и реда на чл. 9, най-малко трима от които професори. Четирима са външни лица за съответното висше училище или научна организация. (2) За се прилагат съответно разпоредбите на чл. 10 и 11. Трима от членовете на журито изготвят рецензии, останалите – становища. Две от рецензиите са от професори и най-малко една рецензия – от външно за висшето училище или научната организация лице.

против 3, въздържали се 8. Предложението е прието. чл. 14 се изменя така: „Чл. 14. (1) Научните степени „доктор” и „доктор на науките” се удостоверяват с диплома, издадена от съответното висше училище или научна организация и заверена от Националната агенция за оценяване и акредитация. (2) Дипломата се издава на български и на английски език. (3) Националната агенция за оценяване и акредитация води публичен регистър за издадените дипломи за научни степени. Редът за водене на регистъра се определя от министъра на образованието, младежта и науката.”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

режим на гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов, което не се подкрепя от комисията.

Моля народните представители да гласуват.

Предложение на народния представител Янаки Стоилов за създаване на чл. 14, ал. 1. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 12 и чл. 13.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за наименованието на Глава

„Раздел І – Общи положения”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел І.

„(2) В рамките на държавната субсидия за държавните висши училища и научни организации се осигуряват базови заплати с долна граница от три минимални работни заплати за асистент и с коефициент 1,5 за доцент и следващ коефициент 1,5 за професор.”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 15: „Чл. 15. (1) Академичните длъжности се откриват във висши училища и в научни организации при условията и реда, определени със закона и с техните правилници. (2) Академичната длъжност се заема при условията на основен трудов договор. Хабилитирано лице, заемащо академична длъжност, може да участва в акредитацията само на едно висше училище. (3) Преминаването от академична длъжност на същата или на съответна академична длъжност в друго висше училище или научна организация, включително и от други европейски държави, може да се извършва и без конкурс и избор по решение на приемащото висше училище или научна организация и при условия и по ред, определени с правилниците им. им. (4) Във висшите училища и факултети по изкуства и спорт за заемането на академични длъжности може да се кандидатства със специфични за съответната област творчески и спортни постижения. (5) При прекратяване на трудовия договор не по вина на хабилитираното лице се запазват всички лични права,

Благодаря, господин председателю. Господин министър, колеги! Аз поисках думата, за да помоля народните представители да не бързат с отхвърляне на предложението на колегата Ивелин Николов. Ако говорим сериозно, че законът е за академичното развитие, ако твърдим, че ще търсим качество, че ще търсим стимули за участие на млади хора и правене на академична и научна кариера, мисля, че този текст е необходим. Той дава идея за базови заплати, които държавата да дължи на работещите в държавните висши училища и научни организации. Първо, искам да кажа, че подобен текст не е пресаден в действащо законодателство и е свързан със закони, касаещи други браншове, така че това не е пионерска дейност в законодателството. Второ, аз си давам сметка, че ние приемаме един закон в едно време, което е трудно и икономически, и финансово да гарантира едно подобно действие. Няма никаква пречка този текст да бъде приет и, разбира се, с една заключителна преходна разпоредба да бъде уреден срок за неговото влизане в действие. Казвам това, защото текстът дава една сериозна възможност за стимулиране на академична и научна дейност, за правене наистина на такава кариера. Затова, мисля, че Народното събрание дължи подобен жест на хора, на които разчита и за които е изговорил твърде много предварителни думи. Казвам това с надежда, че вие ще подкрепите едно такова предложение, защото ние не правим закон за 2010 г., чието действие да бъде прекратено, надявам се, през 2011 Ако правим трайно законодателство в тази посока този текст си струва да бъде подкрепен. Между другото само искам да кажа, че от сърце подкрепям предвиденото в ал. 2 на чл. 15, предложено за гласуване: „Хабилитирано лице, заемащо академична длъжност да участва в акредитацията само на едно висше училище”. Това е правилен ред и мисля, че това би решило част от изговорените вече публично проблеми в организацията на българското висше образование.

Сега ще подложа на гласуване чл. 15 по предложение на комисията. Моля народните представители да гласуват.

предложение на Михайлова и Калнева-Митева. Комисията подкрепя по принцип предложението. Има предложение на Лъчезар Тошев. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на Раздел ІІ да измени така: „Раздел ІІ – Заемане на академичните длъжности „асистент” и „главен асистент”.”

Комисията предлага да се създаде нов чл. 17: „Чл. 17. Висшите училища и научни организации могат да назначават лица на длъжност „асистент” на срочен трудов договор.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР Няма. Подлагам на гласуване направеното предложение за чл. 17. Моля народните представители да гласуват.

Гласували 105 народни представители: за 93, против 2, въздържали се 10. Предложението е прието. Член 16 по вносител. Има предложение на народните представители Стоичков, Станилов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението по принцип. Има предложение на народния представител Огнян Стоичков. Комисията подкрепя предложението. Има предложение на Михайлова и Калнева-Митева. Предложението е оттеглено. предложение на народния представител Янаки Стоилов: Създава се нов текст на чл. 16 както следва: „Чл. 16. (1) Академичните длъжности „асистент” и „изследовател” се заемат въз основа на конкурс и избор. С избрания кандидат се сключва срочен трудов договор за срок от пет години. В този срок, ако асистентът не притежава научната степен „доктор”, той трябва да я придобие. (3) Срокът по ал. 2 може да се удължава по решение на висшето училище еднократно,

в ал. 2 след думите „в медицинските университети” да се добави „и университетските болници”, а след думата „асистент” да се добави съответно „асистент изследовател”. В ал. 3 думата „изследовател” се замества с „асистент изследовател”. Комисията не подкрепя предложението в частта му за допълнението ал. 2 на думите „и университетските болници”, а в останалата си част то е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 16, който става става 18: „Чл. 18. (1) Академичната длъжност „главен асистент” се заема само от лице, с придобита научна степен „доктор” в съответната научна област. област. (2) В медицинските университети и факултети в висшите училища по изкуства и спорт или факултети, във военните висши училища, както във висшите училища на Министерството на вътрешните работи длъжността „главен асистент” може да се заема от лица без придобита научна степен „доктор”, когато това е предвидено в правилника на съответното висше училище. (3) Академичната длъжност „главен асистент” се заема въз основа на конкурс и избор.” ПРЕДСЕДАТЕЛ

други желания за изказвания? Не виждам. В такъв случай ще подложа на гласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов, което не се подкрепя от комисията.

Гласували 108 народни представители: за 18, против 84, въздържали се 6. Предложението не е прието. Уважаеми народни представители, сега ще поставя на гласуване предложението на народния представител Тошев, след предложението на народния представител Соколова, а именно в ал. 2 след думите „медицинските университети” да се добави „и университетските болници”. Моля народните представители да гласуват.

Моля народните представители да гласуват.

Кандидатите за участие в конкурса подават молба за допускане и следните документи: 1. автобиография; 2. диплом за образователната и научна степен „доктор”; 3. медицинско свидетелство; 4. свидетелство за съдимост; 5. удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв; 6. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни разработки.” Има ли желание за изказвания? Няма. В такъв случай ще подложа на гласуване предложението на комисията за текста на чл. 17, който става чл. 19. Моля народните представители да гласуват.

против няма, въздържали се 4. Предложението е прието. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 18, който става чл. 20: „Чл. 20. (1) Конкурсът се провежда от научно жури, което включва хабилитирани лица и се състои от председател и четирима членове. Двама от членовете на журито са външни за съответното висше училище или научна организация и са включени в Националната листа по чл. 4, ал. 2. (2) Журито се определя не по-късно от два месеца след обявата в „Държавен вестник”.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 20 по предложението на комисията.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 21: „Чл. 21. (1) До участие в конкурса се допускат кандидатите, които отговарят на законовите изисквания и на изискванията на висшето училище или научната организация. (2) Всички кандидати се уведомяват писмено за резултата от процедурата по допускане в срок от 14 дни след избиране на журито. (3) Конкурсният изпит се провежда не по-късно от един месец от изпращане на съобщението по ал. 2.” Няма. Гласуваме чл. 21 по предложение на комисията.

„Чл. 22. (1) Всеки член на журито оценява кандидатите поотделно. (2) Председателят на журито представя обобщен доклад-заключение за резултатите от конкурса, не по-късно от 7 дни след провеждането му до факултетния, съответно научния съвет на висшето училище или научната организация, с предложение за провеждане на избор. избор. (3) При повече от един кандидат, издържал конкурса, журито прави мотивирано предложение за избор в доклада си до съответния съвет.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становище? Няма. Гласуваме чл. 22 съгласно предложението на комисията.

не по-късно от 14 дни след предложението на журито. (2) Кандидатите, които са се явили на конкурса, се уведомяват писмено за резултата от конкурса и избора.” Има ли желаещи да вземат отношение по обсъждания текст? Не. Гласуваме чл. 23 съгласно предложението на комисията.

Комисията предлага текста на вносителя за чл. 24 да отпадне, тъй като е отразен на систематичното му място в чл. 23. Предложение на народния представител Янаки Стоилов: Създава се чл. 24а, както следва: „Чл. 24а. Академичната длъжност „старши асистент” се заема от лице с придобита научна степен „доктор” или от лице, което има не по-малко от три години преподавателски стаж на длъжност „асистент”.” Комисията не подкрепя предложението.

което предложение не се подкрепя от комисията. Гласували

Изказвания? Няма. Гласуваме предложението на комисията в подкрепа по принцип текста на вносителя и наименованието на Раздел ІІІ така, както ни бе предложено от докладчика.

Предложение на народния представител Янаки Стоилов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Лъчезар Тошев: 1. В чл. 25, ал. 1 и ал. 2 думите „старши изследовател” се заместват думите „доцент – изследовател”. 2. Добавя се и нова ал. 4 за следния текст: „(4) За асистенти, съответно за асистент – изследователи с докторска степен и две последователни положителни атестации от Атестационната комисия, ръководителят на научното звено предлага откриване на процедура за хабилитация чрез мотивиран доклад до Факултетния (научния) съвет.” Комисията не подкрепя предложението по т. 2, а по т. 1 е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 25, който става чл.24: „Чл. 24. (1) Академичната длъжност „доцент” се заема от лице, което има най-малко 3-годишен стаж след придобиване на научна степен „доктор”. (2) Академичната длъжност „доцент” се заема въз основа на конкурс и избор. (3) Конкурс за заемането на академичната длъжност „доцент” се открива, ако може да се осигури съответната преподавателска или изследователска натовареност, съгласно съответния правилник на висшето училище или научната организация.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! В окончателния текст, който беше прочетен в чл. 24, ал. 1 що се отнася до длъжността „доцент” – да има най-малко 3-годишен стаж. Уважаеми колеги, аз мисля, че нивото на компетентност и на експертност не изисква някакви години, за да може да бъдат доказани неговите възможности като научен ръководител или като преподавател, така че мисля отпадна времето, когато доцент се ставаше на 50, а професор на 60 Мисля, че компетентността и възможността на конкретния, да кажем научен работник, са абсолютно доказателство за това, че не са необходими 2 или 3 или 5 години той да бъде в дадената катедра. Мисля, че всеки един, който е проявил своите възможности и качества, съответно с разкриване на дадена възможност, би могъл да заеме местото на доцент. Бих искал също да направя едно предложение в систематичното му място, за да не вземам втори път думата, а именно това е в чл.

дисертация и броя на трудовете ... Годините никога не могат да бъдат определящи за творчеството и за възможностите на един преподавател, на един хабилитиран преподавател. Правя процедурно предложение в зала да прогласуваме именно отпадането съответно тук в чл. 24, ал. 1 – трите години стаж да бъдат задължителни, съответно в чл. 30 – петте години за професор да бъде прогласувано в зала. Благодаря.

Благодаря, госпожо председател. Колеги, ние водим един много интересен разговор по един важен проблем. Когато вчера коментирахме двете научни степени основателно в залата звуча твърдението, че въвеждането на втората научна степен „доктор на науките” е една научна брошка, която някой би си сложил на ревера, която очевидно и от току-що направеното изказване, извинявайте, господин Иванов, не носи даже и признание в научната общност, което не ни прави чест. Вижте какво правим в момента! Ние казваме, че за да станеш доцент трябва да станеш доктор, което е правилно. Твърдим, че даже три години стаж като доктор са много, за да скочиш в академичната си кариера. Когато обсъждахме втората научна степен, стана ясно, че за да станеш доктор на науките, можеш да направиш това от магистър. Не е необходимо даже да си доктор, ако си показал някакви изключителни научни постижения. Тоест ти вече си явление в областта на науката. Сега твърдим обаче, че за да станеш доцент, трябва да си задължително доктор, за да станеш професор, трябва да си задължително доктор, а ако от магистър си станал доктор на науките, тоест ти си явление в науката, няма как да станеш нито доцент, нито професор. Защото това е една научна степен, давана по изключение при завършили магистри, тоест говорим за явление. Ето вижте, ние, които говорим за академично развитие, как неглижираме хората с изключителни възможности! Вие разбирате, че с този закон ние казваме – докторе на науките, сега отново се яви на конкурс, за да станеш просто доктор, за да можеш да имаш своето академично развитие. Ние отказахме да предвидим възможност за хората, които са станали доктори на науките, бидейки магистри, при един по-различен режим наистина да могат да кандидатстват за заемането на академични длъжности, което, извинявайте, най-малкото е неприлично. Второ, чудесен е устремът към академично развитие. Аз съм „за” това да бъдат стимулирани младите хора да се занимават с наука. Само че тоталното неглижиране на каквито и да било ограничения едва ли гарантира този проблем, който, според мен, е важен и определящ. Това е проблемът качество.

Благодаря, госпожо председател. Редакцията, която се предложи в залата, беше възможна редакция и тя беше обсъдена в заседание на комисията - да не обвързваме академичното развитие с тригодишен стаж.

докторантура и пет години стаж на 32 години да бъде професор - за комисията беше един приемлив вариант за бързо и все пак обосновано научно развитие. Този вариант, в който се предлага хипотетично завършва едно лице висше образование на 23 години, получава докторска степен на 26 г. и на 26-27 г. става доцент или професор. Това, свързано с преподавателски ангажименти, с научноизследователски ангажименти, с обучение на следващи докторанти, които да поемат щафетата, от един 26-27-годишен специалист – доцент и професор вече, беше счетено за не твърде уместно. Затова комисията предложи вариантът на обвързване с този тригодишен стаж. Аз съм съгласен с господин Иванов, че това едва ли е най-обективният и най-верен критерий, но все пак е някакъв критерий. Благодаря.

Благодаря Ви, госпожо председател. Колеги, съвсем накратко. Целта на реформата, защото това е истинска реформа, е да се даде възможност за бързо развитие на младите хора в България, които се ангажират с изследователска работа и са университетски преподаватели. След като е поставена тази цел е ясно, че текстовете на закона трябва да отговарят на нея. Господин министърът няколко пъти заявяваше, че това е целта фактически - ние сме изостанали, и това е точно така. Сега въпросът за трудовия стаж. Фактически няма противоречие между изказванията – това, което каза господин Иванов, и това, което каза господин Стоичков. Въпросът е в тълкуванието. Някой тълкува стажа, като заемане на длъжността в дадено висше училище, а друг, както е в текста - човекът да има стаж, просто да е бил на работа.

че, виждате ли, вие сте станали главен асистент и нямате тригодишен стаж през следващата година да ви изберат за доцент, не от тази гледна точка, тоест този казармен начин на развитие, който в момента го има – от едната длъжност в другата длъжност, пък толкова години, пък лейтенант, та старши лейтенант, та майор, и така нататък. И всичко това вътре в стажове. Това е стереотип, който законът е премахнал фактически. Говорим за трудов стаж по смисъла, който каза господин Стоичков и от тази гледна точка – това, което каза госпожа Богданова. Ние създаваме този ред, който е нормалният в големия процент от случаите. А изключението, за което тя говореше, там изобщо тези неща се уреждат в правилниците по простата причина, че един човек, който е почетен професор на един университет, почетен доктор на един университет, е някакво голямо обществено име. Никой в университета - никой университет не го прави - не си взима някоя невзрачна или непозната личност, за да я обяви за почетен доктор и за почетен професор. Всеки университет се стреми да вземе популярна личност, личност с авторитет, защото по този начин от чуждия авторитет завзема и институционален авторитет. Това е съвсем естествено. По същия начин всяко висше училище ще се стреми да вземе такъв авторитет от един човек, който е постигнал едно изключително постижение и е станал голям доктор – казвам го в кавички, тоест в популярния смисъл на думата – и ще си го избере моментално и за почетен доктор и ще го поиска за почетен професор. Ако се съгласи човекът, ще го вземе моментално на работа в качеството му на професор. Никой между нас няма съмнение в това. Говорим за рутинния случай, а той изисква един елементарен трудов стаж, защото става дума за социален опит. Така че няма проблем в израстването. Затова призовавам да приемем това, което е поискала комисията – да има социален опит, колеги. Всички обичаме младите хора, особено тези, които ставаме все по-възрастни, но социалният опит е нещо много важно. Не може без социален опит да получиш възможността да заемеш определена длъжност. В крайна сметка тук говорим за длъжности. Забравяме и в миналото титлите и званията. Говорим за длъжности. Това е йерархия на една институция, наречена университет или висше училище. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Методиев. Има ли реплики? Заповядайте, госпожо Богданова.

един закон не е литературно произведение и аз искрено възразявам срещу твърдения в тази зала, че принципи в закона могат да бъдат уреждани в правилник. Когато ние задаваме процедура, в която, за да заемеш академичната длъжност „доцент” или „професор”, трябва да бъдеш „доктор”, то няма как с правилник на което и да е висше училище да промениш текста в закона като обясниш, че станалият доктор на науките от магистър може пък и той да бъде допуснат до конкурс за заемането на тази длъжност. Това е обидна история! И това, за което ние говорим, не е за това, че за да заемеш длъжност „доцент” или „професор” трябва да бъдеш доктор, а заради това, че беше редно законът да предвиди изключение, и то като закон, а не със заигравки в правилника. Защото в противен случай ще си твърдим, и то основателно, че правилниците, които ще придвижват процедурите и възможностите за изпълнението на закона в съответните висши училища, ще бъдат формирани А никой от нас няма подобно намерение. Това, първо. И, второ, извинявайте, но това отношение към хора, които действително са показали знания, не е просто въпрос на добър мениджмънт на съответното висше училище. То е въпрос на отношение на държавата към този проблем и става дума за запис в текстовете. Другото просто не е сериозно.

Поисках дуплика, за да кажа две неща. Първо, госпожо Богданова, Вие бяхте на заседанието, защото сте присъствала на всички заседания, на които съм присъствал и аз, тоест имаме еднакви участия

стане почетен преподавател, почетен професор в неговия университет. Той не го каза фалшиво, а съвсем откровено. Това беше ректорът на българската Алма матер. Това е първият пример, който искам да дам. (Реплики от КБ.) Вторият пример, защото ме репликирате от място, ще Ви го кажа с малко по-остър политически тон. Разликата между лявото и дясното се състои в следното. Лявото непрекъснато смята, че държавата прави човека, а дясното смята, че човекът прави държавата. Това как държавата ще направи хората през законите е нещо, в което аз не вярвам, госпожо Богданова! Това, че хората могат да правят държавата, е нещо, което знам, че се нарича демокрация. Това са две наистина принципни разлики. И в този закон ние често се сблъскваме на тази плоскост – и в комисията, и тук, в залата. Не държавата прави човека, а човекът прави държавата! Това е смисълът на всичките ни усилия и на нас като граждани. Благодаря Ви, госпожо председател.

умението да преподаваш е не само да имаш знания. Както се казва, това са специфични възможности. Човек може да има много теоретични трудове, много постижения в науката и в техниката, но да няма опита да преподава. Не всекиму се отдава да бъде добър преподавател.

или да дадем абсолютно либерална възможност всеки да кандидатства, когато излезе възможността, защото има много преподаватели в университети, които имат достатъчен стаж преди това, и няма нужда ние допълнително да ги задължаваме за още три години стаж след тази степен. Според мен не можем да поставим такъв срок такъв срок специално след степента „доктор”, а след всички останали степени да не го поставяме. Или пълно либерализиране и възможност за реален състезателен принцип, или пълно ограничаване! Не бива да се създава ограничаване в една посока, а в друга да има либералност кога и как ще се придобиват степените и да не се обвързва със стаж.

Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Ще засегна две теми. Първата е за стажа. Подкрепям предложението на колегата Лъчезар Иванов, не защото и аз като вносител не съм включил тази тема, а по простата причина, че за да се стане доцент – първото ниво на хабилитация, се изисква нещо много просто. Човек трябва да има защитена докторска дисертация, с нея той не става доцент. Той става такъв с много активности и трудове, публикувани в специализирани научни издания. Той представя всичко това и то се оценява.

Напълно естествено е, че след защитата на докторската дисертация на другия ден не можеш да представиш още 5-6-7 солидни изследвания при това в солидни специализирани издания, както изисква

излезе. След като доцент и професор се става на базата на това, че си доказал, че си способен да провеждаш самостоятелно научни изследвания след докторантурата, мисля, че темата за стажа въобще трябва да отпадне! това цели интернационализация на българската наука не само с включването на външни в журитата. Ние всъщност прилагаме чужд опит. Нека влезем сега в интернет в конкурсите, навсякъде ще видите, длъжност „професор” се изисква еди-какво си, PHD в еди-каква си област, еди-каква си тема, еди-какви си публикации, еди-какви си активности, а за стаж никъде не става и дума. Предлагам наистина да подкрепим решението да отпадне стажът. Втората тема, голямата българска дискусия за „доктор на науките”. Първо, от предвиденото в текста на законопроекта сигурно ви прави впечатление, че доктор се става

оценяване и акредитация, и тя дава възможност по разписания план човекът да завърши своето обучение и да защити докторската степен. За „доктор на науките” това не се предвижда, тоест липсва санкция на държавата. „Доктор на науките” по смисъла на този законопроект е някакъв вътрешен импулс, човек, който иска да добави още една научна степен към своето развитие, поради което тя не е включена в кариерното развитие. Мисля, че е крайно време да прекъснем този плач за „доктор на науките”. „Доктор на науките”, втора научна степен е архаична система от времето, когато имаше малка група знаещи и много незнаещи, нямаше добро информационно разпространение, нямаше, нямало е – 19 век и началото на 20 век. Поради това по този начин се растеше в науката. Но днешната наука е много бърз, динамичен диалог в научните общности, той е международен, няма граници. Мисля, че е абсолютна загуба на време, след като човекът е доказал, че може да провежда научни изследвания, получил е научната степен „доктор”, да губи още веднъж време за същото, за абсолютно същото. Освен това не съм убеден, че това са най-талантливите и гениални учени. Правил съм статистика на цитиранията. Мога да ви кажа, че тези втори докторски дисертации почти не се цитират, да не говорим, че когато нашите учени учени цитират външни учени, цитират само хора, които имат PHD. Казвам това с абсолютна увереност на човек, минал по този път. Аз самият съм доктор на науките и нищо не губя от това,

Няма. Преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване направеното предложение в залата от народния представител Лъчезар Иванов – в редакцията на чл. 24, ал. 1 да отпадне текстът „което има най-малко три години стаж”. Режим на гласуване.

Лъчезар Тошев в т. 2, което не се подкрепя от комисията. Гласуваме предложението на Лъчезар Тошев в частта му, в която не се подкрепя от комисията.

съобразен с приетото току-що от нас решение за промяна в ал. 1. Гласуваме чл. 24 по предложение на комисията и приетото решение за отпадане на стажа в ал. 1.

чл. 26 има предложение от народните представители Стоичков, Станилов, Методиев, Колев, Банковска. Комисията подкрепя предложението. Предложение на Михайлова, Калнева-Митева. Комисията подкрепя по принцип предложението по буква „б”, което е отразено на систематичното му място в § 3, а предложението му в останалата му част е оттеглено. Предложение на народния представител Янаки Стоилов: „Член 26 се изменя така: "Чл. 26. (1) Конкурсът се провежда от научно жури, което включва хабилитирани лица от националната листа на Националната агенция за оценяване и акредитация и се състои от председател и не по-малко от шест членове. Най-малко трима от членовете на журито са професори. (2) Определянето на членовете на журито става по реда на чл. 11, ал. 1 и 3."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 Конкурсът се провежда от научно жури, което включва хабилитирани лица от Националната листа по чл. 4, ал. 2 и се състои от председател и шестима членове. Най-малко трима от членовете на журито са външни за съответното висше училище или научна организация и най-малко трима са професори.” закрит. Преминаваме към режим на гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов, което не се подкрепя

чл. 9 има предложение на народните представители Стоичков, Станилов, Методиев, Колев, Банковска. Комисията подкрепя предложението. Предложение на Михайлова и Калнева-Митева. Предложението е оттеглено. Предложение на Валентина В чл. 27 се създава ал. 5 със следното съдържание: "(5) В 14-дневен срок след определяне на състава на журито то избира двама рецензенти. Поне единият от тях е професор. Останалите членове на журито представят писмени становища. Рецензиите и становищата завършват с положително или отрицателно заключение за избор." Комисията не подкрепя предложението. Предложението на Валентина Богданова беше оттеглено в залата. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 27, който става чл. 26: „Чл. 26. (1) Кандидатите представят документи и трудове, изследвания и творчески постижения след защита на докторска дисертация, както и авторска справка на научните приноси на трудовете и цитиранията. Разглеждат се само публикации в специализирани научни издания. (2) В 14-дневен срок след изтичане на срока за подаване на документи научното жури определя двама рецензенти, от които поне единият е „професор”. Останалите членове на журито изготвят становища. Рецензиите и становищата завършват с положително или отрицателно заключение за избор.” Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов, което не се подкрепя от комисията.

изречение първо, след думата "кандидатите" се добавя изразът "и на тяхната научна продукция".” Комисията не подкрепя предложението. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 29, който става чл. 28: „Чл. 28. Избраният доцент В срок до един месец преди заключителното заседание на научното жури на Интернет страницата на съответното висше училище или на научната организация се публикуват изготвените от участниците в процедурата резюмета на трудовете им след защита на докторска дисертация, както и рецензиите и становищата на членовете на журито. Материалите се публикуват на български и на английски език. (2) Научното жури провежда конкурса в срок до шест месеца от обявлението в „Държавен вестник”. (3) Научното жури оценява кандидатите според изследователската им продукция, а при наличие и съобразно преподавателския им опит. Журито класира кандидатите с явно гласуване и ги предлага за избор от факултетния/научния съвет. Предложението до съвета се изготвя от председателя на научното жури и се подписва от всички членове в 7-дневен срок. срок. (4) Факултетният, съответно научният съвет взема решение за избор на „доцент” по предложение на научното жури. Изборът се провежда при условия и по ред, определени с правилника на висшето училище или научната организация, не по-късно от един месец след изготвяне на предложението.” Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Валентина Богданова по т. 2 и 3

а в останалата му част предложението е оттеглено. Предложение на народния представител Янаки Стоилов – чл. 30 се изменя така: „Чл. 30. (1) Научната длъжност „професор” се заема въз основа на конкурс и избор.

пет години стаж на научната длъжност „доцент” и публикации, изобретения и други научни или научно-приложни разработки или творчески постижения след придобиване на научната длъжност „доцент”. (4) Научното жури е в състав от председател и не по-малко от шест членове, като повечето от тях са професори, а не по-малко от трима са външни лица. (5) Научното жури избира трима рецензенти, най-малко двама от които са професори. Останалите членове на журито представят писмени становища. (6) За заемането на научната длъжност „професор” се прилагат съответно разпоредбите на Раздел ІІІ от този закон.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Лъчезар Тошев. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 30, който става чл. 29, заедно с отпадане на текста за петгодишен стаж, а именно: „Чл. 29. (1) Академичната длъжност „професор” се заема от лице с придобита научна степен „доктор”, което представи оригинални научноизследователски трудове, публикации, изобретения, ръководство на докторанти и други научни и научно-приложни разработки или творчески постижения, оценени в съвкупност. В правилника на съответното висше училище или научна организация могат да се предвидят и други задължителни условия. (2) Научното жури е в състав от седем члена – най-малко четирима от тях са „професори” и най-малко трима са външни лица.

Благодаря, госпожо председател. Поисках думата по този текст без да повтарям казаното от мен при обсъждането на условията, при които се заема академичната длъжност „доцент”, изискването за наличие на научно-образователна степен „доктор” и отношението й към научната степен „доктор на науките”. Искам само да кажа следното, обръщайки се и към колегата Методиев.

и сега своите идеологически възгледи за ляво и дясно. Дали държавата прави човека, или човекът прави държавата, добре е да сме наясно, че човек прави държавата. Все пак не всеки по начин, по който му харесва, а в рамките на някакви общоприети правила. Затова, коментирайки съдържанието на чл. 29, моля колегите да обърнат внимание и на предложението на колегата Стоилов в чл. 30а, който урежда различен режим за тези, които са придобили научната степен „доктор на науките”, по отношение кандидатстването и заемането на научните длъжности „доцент” и „професор”. Аз не смятам, че архаизмът на един тип поведение се изразява в терминологията, господин министър. Смятам, че проблемът е в съдържанието и ако ние влагаме днес тук различно съдържание в условията за придобиване на научната степен „доктор на науките”, разговорът ни би следвало да бъде по-различен. В противен случай ще е ясно, че мнозинството в Комисията по образованието, науката и въпросите съществуването на научната степен „доктор на науките” само и единствено, за да си спести завеждането на съдебни дела поради отнети права с приемането на този закон. Ако това е истината, това са аргументите, колеги, кажете го. Реплики? Няма. Господин Иванов, Вие тук подновявате предложението си за отпадане на текста „който има най-малко 5-годишен стаж”. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов за

в чл. 29, ал. 1 да отпадне текстът „което има най-малко 5 годишен стаж”. Изречението става: „Академичната длъжност „професор” се заема от лице след придобиване на научната степен „доктор” ...” и следва текстът. Моля, гласувайте.

предложение на народния представител Янаки Стоилов – създава се чл. 30а: „Чл. 30а. (1) Лицата, придобили научната степен „доктор на науките”, могат да кандидатстват за заемане на научните длъжности „доцент” и „професор” при наличие на съответната учебна заетост, без конкурс, като представят оригиналната теория, теоретичното или емпиричното изследване, решението на значителен научен или приложен проблем, рецензиите и становищата за тях, с които са придобили научната степен „доктор на науките”. (2) Ако повече от лицата по ал. 1 отговаря на това изискване, се обявява конкурс, който се провежда при условията на чл. 30.” Комисията не подкрепя предложението. на гласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов, което не се подкрепя от комисията.

Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в редакцията на комисията за нов чл. 17 в Глава трета, Раздел ІІ. Комисията не подкрепя предложението на вносителя и предлага чл. 31 да отпадне. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме отпадането на чл. 31 по предложение на комисията.

Гласуваме отпадането на чл. 33 по предложение на комисията.

предложение на Стоичков, Станилов, Методиев, Колев и Банковска. Комисията подкрепя предложението. Има предложение на Михайлова и Калнева-Митева, което е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на Глава пета, която става Глава четвърта, да се измени така: „Глава четвърта Подлагам на гласуване предложението на комисията за наименованието на Глава четвърта – „Контрол”.

Към министъра на образованието, младежта и науката се създава Комисия за проверка и контрол на реда за придобиване на научни степени за заемане на научни длъжности. (2) Комисията се състои от председател и четирима членове, които са хабилитирани лица, определени със заповед на министъра на образованието, младежта и науката измежду предложените от висшите училища и научните организации лица. Те се изваждат от националната листа на Националната агенция за оценяване и акредитация за срок, по-дълъг с една година от времето, в което са членове на тази комисия. (3) Комисията осъществява контрол само за редовността на откритите и неприключили процедури, по които се провеждат конкурси.” 2. Досегашните ал. 2-5 стават съответно ал. 4-7. Комисията не подкрепя предложението. Предложението на народния представител Валентина Богданова беше оттеглено в зала днес. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 34, който става чл. 30: „Чл. 30. (1) Министърът на образованието, младежта и науката осъществява контрол за спазването на единните държавни изисквания. За откритите и неприключили процедури за придобиване на научна степен, както и за заемане на академични длъжности, контролът е само за процедурни нарушения и се осъществява чрез проверки по собствена инициатива или сигнал на заинтересована страна. (3) Сигналът по ал. 2 трябва да съдържа името и адреса на подателя, описание на нарушенията по провежданата провежданата процедура, както и посочване на доказателствата, които ги подкрепят. Срокът за подаване на сигнала за участници в процедурата е три дни от узнаване на обстоятелството, а за трети лица – седем дни от публикуване на информацията в “Държавен вестник”, съответно на Интернет страницата на висшето училище и научната организация. (4) Министърът на образованието, младежта и науката назначава проверка и се произнася в 14-дневен срок от получаване на сигнала.

Благодаря, госпожо председател. Господин министър, колеги, за да продължим все пак разговора от вчера и от обсъждането на чл. 1. Този член под № 30, който се предлага от комисията, всъщност дава отговор на част от въпросите, които ние вече задавахме. Вижте текста! В чл. 1 ние твърдим, че върху процеса на академичното развитие – без да цитирам точно – се осъществява национален контрол. Аз и тогава, и днес твърдя, и този текст го доказва, че няма национален контрол. Има контрол на държавата в лицето на министъра. Това е ал. 1 от чл. 30. Второ, на въпроса: кой осъществява контрол върху изпълнението на единните държавни изисквания? Отговорът е тук – „министърът на образованието, младежта и науката осъществява контрол за спазването на единните държавни изисквания”, каквото и да означава това. Алинея 2 вече твърди, че министърът се произнася само за откритите и неприключили процедури. Между другото, това беше аргумента, с който този текст се гледаше в комисията, само че, забележете, осъществява своя контрол чрез проверки по собствена инициатива или сигнал на заинтересована страна. Уважаеми госпожи и господа, ще кажа за трети път, мисля, при обсъждането на тези текстове: нищо лично към министър Игнатов. Мисля, че никой министър не би следвало със закон да бъде официално изкушен да държи в ръцете си целия ход на откритите процедури. Защото тогава, когато се произнасяш не просто при заявени чрез сигнал процедурни нарушения, а когато осъществяваш контрола си по собствена инициатива, то тогава ние говорим не просто за възникнал проблем, при който се намесва а за една съвсем целенасочена дейност, която, извинявайте всички, но по никакъв начин не може да бъде провокирана от друг тип отношения – всякакви. Законът не е за един ден. Не разбирам защо ние твърдим, че ще вменим на министъра да проверява и по собствена инициатива, и да бъде точно единственият орган, който се произнася по хода на неприключилите процедури!? Това не просто е държавна намеса, доколкото всеки министър е политическо лице, тя е и такава, независимо от преобладаващото мнозинство. Така че проблемът за обективност, за коректност при оценка на процедурите, за търсене на начин да бъдат решавани възникнали проблеми, съжалявам, колеги, не е

Искам да успокоя, уважаема госпожо председател и уважаеми господин министър, че няма никакви изкушения за министъра на образованието в този текст, който и да е той. Този текст кореспондира със съответния текст в Закона за висшето образование, който казва, че държавната политика в областта на висшето образование се осъществява от министъра на образованието и науката. Той осъществява тази държавна политика. Що се касае за националните изисквания, те се регламентират и разглеждат и от Националната агенция по оценка и акредитация. И този текст на чл. 30 кореспондира с чл. 31, ал. 6, която казва доколко и в какъв обем тези разпоредби, административни заповеди на министъра са задължителни за ректора и за ръководствата на висшите училища. Ерго, те могат и да не се съобразят с тях и процедурата да продължи, въпреки намесата на министъра на образованието, след което той има правата на засегната страна пред Арбитражния съвет към НАОА. Това е корелацията и симетрията между правните норми. Благодаря Дуплика ще ползвате ли, госпожо Богданова? Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин председателю, за желанието да успокоите хората, които ще бъдат обект на действието на този закон. Между другото, аз мисля, че никой няма нужда от успокоение. Ние имаме нужда от успокоение, че гласуваме коректни, работещи и обективни текстове. Сега да сблъскваме автономията на висшите училища с текста в Закона за висшето образование, който естествено вменява на министъра на образованието дейностите по държавната политика в областта на висшето образование, не е сериозно. Най-малкото, защото ние с вас предпоставихме да звучат по различен начин част от текстовете в действащия Закон за висшето образование и съвсем добросъвестно цитирахме действащия закон с нормативните актове, според който специалният закон може да промени и текстовете на базовия закон, какъвто е Законът за висшето образование. Хайде да не лицемерим, когато привеждаме едни и същи аргументи за различни текстове. В края на краищата въпросът стои: кой контролира спазването на единните държавни изисквания? И ако не е министърът, защото той се произнася по процедури и в рамки, извинявайте, кой? Чия е тая национална функция, която никому не сме предоставяли? На този арбитражен съвет, за който ние ще гласуваме след малко, когато стане дума, те ще се произнасят по приключили вече процедури и при обжалване на техните резултати. Какво означава министърът, който е преценил, че процедурата не става, произнесъл се е по определен начин, след като тя приключи да я жалва втори път в тоя арбитражен съвет? Къде е националното поведение, чие е то? Това е големият проблем, който няма отговор в този закон и който, за съжаление, очевидно няма да получи такъв, а министърът ще си контролира по собствена инициатива и ще прави каквото счете за нужно. Очевидно това е част от записа в текста и той ще стане факт в закона.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, Действително в текста на чл. 30 е заложена възможност за политическа репресия върху науката. Нямам предвид министър Игнатов, но всеки министър на образованието, както и всеки министър, разбира се, е политическо лице. Съгласно текста на чл. 30 министърът има окончателната дума в някои случаи. Той не подлежи на контрол за своите решения върху процедури, които третират научна материя. Затова в този текст наистина е заложена такава възможност. Разбира се, ние не бива да смесваме или по-скоро трябва да правим разлика между автономията по отношение на образованието и автономията по отношение на науката. Автономията по отношение на науката трябва да бъде абсолютна, докато държавата е длъжна да има своя политика за образованието и министъра е в правото си като политическо лице да упражнява контрол независимо от автономията гледна точка на държавните изисквания върху висшите учебни заведения. При науката нещата стоят по друг начин. Представете си утре някой министър на образованието по чисто субективни съображения реши, а текста на чл. 30 му дава това право, да атакува определена процедура не от гледна точка на научното съдържание на трудовете, а от други съображения. Така че ние няма да подкрепим този текст. Благодаря Благодаря Ви, госпожо председател. Моята реплика е съвсем кратка и е свързана с това, че се изказват опасения, че с този текст се дава възможност министърът да издаде акт, който е окончателен. Актовете на министъра са индивидуален административен акт. акт. Ако стигнем до толкова тежка ситуация, в която един министър се произнесе по нещо и това, което се произнася, практически спира едно висше учебно заведение или препятства дейността му, или отправя отказ за определени процедури, то по силата на Административнопроцесуалния кодекс този акт на министъра може да се обжалва. Затова вземам тази реплика, защото смятам, че не е затворен пътят за контрол върху актовете на министъра и нека да знаем, че това като правна възможност съществува. Втора реплика, заповядайте, господин Стоичков. ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Аз също ще бъда кратък, предвид напредналото време. Дискусия се проведе и с участието на господин Имамов в комисията. Не може да има място за репресия. Категорично най-тежкото правомощие на министъра по чл. 30, както казах, е в корелация с чл. 31. Той може да спре процедурата само за един месец, след което ректорът може да я възобнови. В този един месец евентуално, ако пострадалият, заинтересованото лице, претърпи неимоверни, морални или материални вреди, както каза и колегата Михайлова – има Административнопроцесуален кодекс, има Закон за отговорността на държавата за вреди, причинени на гражданите. Тоест в случая този един месец не би следвало да се възприема като крайна репресия от администрацията. И все пак не забравяйте, колеги, че вчера дискусията се проведе и да не мултиплицираме опита от наши северни съседки това бяха апелите от ляво в залата. Сега, когато разглеждаме текста – да има единни държавни изисквания и някой да следи за тяхното спазване – пак има апели, и пак отляво. Държавните изисквания кой да ги спазва, кой да ги следи, освен държавата?! Благодаря ви.

Уважаема госпожо Михайлова, ако проблемите за научното израстване отидат в съда, горко й на тази наука. Горко му и на научния работник, ако трябва съдът да решава дали неговите трудове имат научна стойност. Наистина могат да се оспорват решенията на министрите. Тук става дума за нещо друго – за чисто творческа работа. Наистина може да се повтори процедурата, но една процедура, ако започне да се върти непрекъснато – горко му на научния работник. Той вероятно ще достигне една пределна възраст, за да получи признание от обществото и от своите колеги за това, което е направил. Процедурата в никакъв случай не трябва да пречи на научния работник в неговото творческо израстване. За съжаление този текст създава такива възможности. Благодаря. Други изказвания? Няма. Дебатът е закрит. Преминаваме към режим на гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов, което не се подкрепя от комисията.